Sada ćemo raspraviti - Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2012. godinu Materijal ste primili. Vlada RH dostavila je mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Njegovo ste izvješće primili na sjednici. U ime predlagatelja predsjednik Upravnog odbora akademik Dario Vretenar. Izvolite. Hrvatskog sabora, Hrvatsku zakladu za znanost osnovao je Hrvatski sabor posebnim zakonom 2001.godine. zaklada je osnovana s temeljenom svrhom razvoja i promicanja znanosti, tehnologijskog razvoja u RH, te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja. Kako bi ostvarila svoju svrhu zaklada osigurava potporu znanstvenih programa i projekata, a potpora se osigurava kroz natječaje za fokusirane programe. Kako bi se osigurao probir i financiranje najboljih projekata, zaklada je razvila stručan postupak kompititvnog vrednovanja projektnih prijedloga. Postupak vrednovanja temelji se na prepoznatoj praksi istorazinskog vrednovanja u kojoj sudjeluju međunarodni stručnjaci i panel vrednovanja u koji su uključeni hrvatski stručnjaci. Po navedenome zaklada je u potpunosti usporediva s ostalim europskim državnim zakladama. U veljači 2012.godine zaklada je obilježila i 10 godina svog osnutka gdje se prigodnim govorima okupljenim gostima između ostalog obratio i predsjednik Hrvatskog sabora. Privih 10 godina postojanja zaklade obilježeno je i prikazom doprinosa zaklada sustavu visokog obrazovanja i znanosti u posljednjih 10 godina o čemu najbolje govori podatak o 400 projekata u vrijednosti od 65 milijuna kuna koje je upravni odbor odobrio za financiranje. U 2012.godini započeta je preobrazba Hrvatske zaklade za znanost u središnju ustanovu za projektno financiranje znanstvenih istraživanja u RH. Naime, do 2013.godine znanstvene projekte financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a nadalje će to provoditi zaklada. Radi se za države EU o uobičajenom prelasku s državnog upravljanja na državno nadgledanje sustavom financiranja znanosti. Preduvjet za tu preobrazbu bilo je donošenje izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost koji su stupili na snagu u srpnju 2012. Da bi se krenulo s ispunjenjem ove zadaće i pripremom novog ciklusa natječaja zakon je predvidio raspisivanje javnog natječaja za imenovanje članova upravnog odbora zaklade što je i ostvareno sredinom 2013.godine. U 2011.i 2012.godini upravni odbor zaklade pokrenuo je dva nova programa, Istraživački projekti i Suradni istraživački programi. Temeljni cilj ovih programa bio je potaknuti kritičnu masu istraživačkih skupina u RH koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini s tom razlikom da su istraživački projekti namijenjeni voditelju jedne istraživačke grupe, a suradni istraživački programi grupi od najmanje tri istraživačke grupe koje suradno rade najčešće na interdisciplinarnoj istraživačkoj temi. Novi natječaj u 2012.nisu se otvarali zbog zakonom određenog završetka mandata znanstvenih odbora zaklade na kojima je počivao postupak vrednovanja projektnih prijedloga zbog čega nije bilo moguće organizirati vrednovanje za nove natječaje te drugih novina utemeljenih na izmjenama i dopunama Zakona o zakladi ali očekivane promjene članova upravnog odbora. Kroz oba programa izdvojeni su izvrsni znanstveni projekti i programi koji su u iznimno kompetitivnom postupku vrednovanja dobili preporuku za financiranje. Svi projekti koji su međunarodnom vrednovanju ocijenjeni najboljim ocjenama započeli su s financiranjem u 2012.godini. U 2012.godini zaklada je administrativno vodila 155 projekata u ukupnoj vrijednosti od 62 milijuna 429 tisuća Projekti se provede u okviru Programa istraživačkih projekti, Suradni istraživački programi, Partnerstvo u istraživanjima, Uspostavne potpore, Stipendije za doktorande, Posdoc., Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja, Gost, Eurocores, Međunarodni suradni skupovi, nacionalni tečajevi i ljetne škole da doktorande, Europsko društveno istraživanje, Povratnik i Programi istraživačkog umrežavanja Europske znanstvene zaklade. Izvješće pruža detaljan uvid u raspodjelu sredstava i broju financiranih projekta po programima kao i potpun popis financiranih projekta njihovih voditelja i iznosa kojim je financiran projekt. Izvješćem su opisani ciljevi natječaja zaklade koji su bili otvoreni u 2012.godini. Kako bi nastavila svoj integraciju u relevantna europska okruženja, te omogućila transfer znanstvenih politika u svoj rad zaklada je aktivno pratila i sudjelovala u članstvu Europske zaklade za znanost, European Science Foundation. Uz navedeno u 2012.godini pokrenute su dvije važne inicijative. Stjecanje priznanja HR … /Govornik se ne razumije./ … i članstva u Science European. U 2012.godini zaklada je pokrenula interne analize koje su uključivale analizu procedure i dokumenta kao i anketu sa svim voditeljima projekata i evaluatorima s ciljem izrade Akcijskog plana i Strategije razvoja ljudskih resursa. Akcijski plan i strategija su izrađeni do kraja 2012.godine i nalaze se u prilogu u ovom izvješću. Dokumenti su podneseni Europskoj komisiji koja ih je vrednovala i u svibnju 2013.dodijelila zakladi pravo na korištenje loga HR Excellence in Research. Na ovaj način zaklada se pridružila ustanovama koje primjenjuju jednaka prava i obveze za istraživače u cijeloj Europi i to na način da se jasno odrede uloge, odgovornosti, zasluge istraživača s jedne strane i poslodavca te ustanova koje financiraju znanstvena istraživanja s druge strane. Primjena načela povelje i kodeksa jamči povećanje statusa istraživačkih karijera i radnih uvjeta za europske istraživače što čini programe zaklade na koje se mogu zaposliti mladi istraživači privlačenima i stranim znanstvenicima. izvješću su pobrojane i brojne druge međunarodne aktivnosti zaklade u 2012. Ukupna imovina zaklade na dan 31.prosinca 2012.godine iznosila je 65 milijuna od kojih se 379 tisuća kuna odnosi na nefinancijsku imovinu zaklade, dakle dugotrajna imovina, a 65 milijuna 448 tisuća kuna na financijsku imovinu zaklade. Zaklada je u 2012.godini primila 1 uplatu iz državnog proračuna u iznosu od 10 milijuna kuna dok su prihodi od kamata na oročene depozite iznosili 3 milijuna378 tisuća kuna. Kao što je prije navedeno, rashodi zaklade u 2012. iznose 17 milijuna 606 tisuća kuna, a čine ih rashodi za radnike u iznosu od milijun 956 tisuća 979 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 15 milijuna 449 tisuća kuna, rashodi amortizacije u iznosu od 151 tisuće kuna, financijski rashodi u iznosu od 47 tisuća 454 kune te ostali rashodi i porezna davanja u iznosu od 915 kuna. Uz navedeno, zaklada ima temeljni kapital u iznosu od 10 milijuna kuna kojeg ne smije trošiti kao i prethodno navedene ugovorne obveze. Najveći udio u materijalnim rashodima, a ujedno i najveći trošak poslovanja zaklade predstavlja financiranje znanstvenih projekata i programa što je razumljivo s obzirom da se radi o osnovnoj djelatnosti zaklade. Na kraju ističem preporuku i upravnog odbora u trećem sazivu u kojem je predsjedao akademik Ivica Kostović koji je potpisnik ovog izvješća. Obzirom na interes, potrebe i mogućnosti hrvatskih znanstvenika smatramo da bi postotak prihvaćenosti projektnih prijedloga za sva znanstvena područja u natječajima kojima se po kompetitivnom načelu omoguće značajno financiranje, treba iznositi negdje između 30 i 40%. Jedino povećanim ulaganjem u znanost Hrvatska može zadržati istraživački potencijal, kontinuitet u istraživanjima te osigurati konkurentnost i razvoj znanosti i obrazovanja te gospodarstva i društva u kojem živimo.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani akademiče Vretenar, kolegice i kolege. Za razliku od prethodnog izvješća koje naš klub neće podržati, ovo će izvješće podržati. Ovo izvješće je primjer onako kako bi izvješće trebalo izgledati i primjer funkcioniranja jedne institucije kako bi ona trebala funkcionirati. iako moram reći da mi je i ovom prigodom žao što mi danas u veljači raspravljamo o izvješću za 2012.godinu, što je naravno samo po sebi pomalo deplasirano, ipak razlika između ovih dvaju izvješća, onog prethodnog i ovoga je u istinu bitna. Naime, u toj 2012.godini u kojoj je zaklada proslavila da tako kažemo svoju 10. obljetnicu ona je uspjela završiti prvi ciklus onih da tako kažemo velikih nacionalnih znanstvenih projekata koje je upravni odbor zaklade pokrenuo 2011.godine. Potrebno je naglasiti da je uloga zaklade u tim godinama bila drugačija nego što je ona danas. Tada je vrlo pojednostavljeno za neke od vas koji niste toliko u toj tematici, zaklada imala sredstva koja su bila namijenjena prvenstveno tzv. velikim projektima, infrastrukturnim da tako kažem projektima i za one projekte koji su zahtijevali veće sume novca kako bi se osigurala infrastruktura zajednička za više znanstvenika. Za razliku od toga, njena uloga sada je sasvim drugačija jer je slijedom zakona odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, došlo do promjene načina financiranja znanosti u Hrvatskoj uopće pa više ministarstvo neće raspisivati natječaje za znanstvene projekte kao što se to to činilo desetljećima, nekoć su to radili USIZ-i pa onda SIZ-ovi pa ministarstvo itd., već će sada to činiti isključivo zaklada. Dakle uloga zaklade je danas drugačija i očito ćemo o tome čuti u izvješću za 2013., a jednog lijepog dana i za 2014. godinu. vrativši se na ovo izvješće za 2012. godinu potrebno je istaknuti dva čini mi se aspekta koja su vrlo važna, a to je da je pri vrednovanju tih velikih projekata zauzet jasan kriterij da procjena kvalitete mora biti transparentna, kriterij vrednovanja moraju u svakom elementu postupka procjenjivanja biti jasni i to je uistinu i provedeno. Za pohvaliti je da su ti natječaji imali ugrađene mehanizme za poticanje suradnje sa gospodarstvom ili drugim znanstvenim institucijama. Ovo suradnja sa gospodarstvom nažalost nije niti izdaleka se uspjela ostvariti na onoj razini na kojoj bismo mi to htjeli i zapravo na svima nama je da se zapitamo zašto je to tako. Da li je jedini odgovor taj što je naše gospodarstvo u katastrofalnom pa zapravo nema sredstava, a nažalost ne prepoznaje nerijetko svoj interes da bi ulagalo u znanost i onda eventualno kasnije ostvarilo neku korist. To su sva pitanja koja naravno zahtijevaju puno detaljnija promišljanja i o kojima sigurno treba puno više razgovarati nego što mi to uistinu i činimo. Činjenica je da su znanstveni odbori zaklade na kojima je počivao sustav kakav je bio 2011. i 2012. godine, sustav vrednovanja, su ukinuti izmjenama zakona slijedom toga upravni odbor u toj 2012. godini na koju se izvješće odnosi nije mogao raspisivati nove natječaje jer zapravo za pristigle prijave projektnih prijedloga nije bio u mogućnosti organizirat nikakvo vrednovanje. I onda je pokrenuo jedan postupak na temelju rezultata već provedenog vrednovanja projektnih prijedloga koji su ušli u taj završni krug vrednovanja da se izabere nekoliko najkvalitetnijih i da se tim putem nastavi. Posebno bih istaknuo kao jednu od kvaliteta postignuća, dakle Hrvatske zaklade za znanost u 2012. godini, sudjelovanje u međunarodnim tijelima od Europske znanstvene zaklade do Science Europa što je postignuće koje premalo, ja bih rekao prepoznato u našoj javnosti, pa i znanstvenoj javnosti a kamoli široj javnosti jer je to jedno od dosta rijetkih područja gdje smo uspjeli se nametnuti i biti prepoznati od vrhunskih europskih institucija po svojoj kvaliteti. Stjecanje priznanja High exellence in resources kao međunarodno priznate oznake za prepoznatljive i priznate procedure i načela koje provode ustanove koje su dobile pravo korištenja tog logotipa je također nešto što nije dovoljno u javnosti prepoznato, ponavljam niti u znanstvenoj javnosti, a kamoli široj javnosti a sasvim sigurno je za pohvaliti. Ne želeći zapravo dulje govoriti o jednom izvješću koje apsolutno prihvaćamo. Htio bih naglasiti samo dvije još stvari. Jedna je da itekako moramo dobro čuti i imati uho za ono što je i akademik Vretenar izrekao u svojoj završnoj rečenici, a i što je napisano u zadnjoj rečenici ovog Izvješća a to je da treba da skratim stvar naprosto više ulagati u hrvatsku znanost. To je nešto što mi ponavljam već to po ne znam koji puta uvijek govorimo i svi se složimo kad raspravljamo o nekim točkama dnevnog reda koje se tiču znanosti. Ali onda kad nam dođe proračun na raspravu najedanputa zavlada jedna potpuna amnezija i sve to što smo tu lijepo govorili i zalagali se dušom i tijelom za unapređenje znanosti, bolje financiranje

Treba međutim naglasiti činjenicu da u ovom trenutku, a toga isto je samo bolno svjesna znanstvena zajednica, a na žalost šira zajednica ne. U ovom trenutku stjecajem okolnosti o kojima sam malo prije i govorio nema financiranja znanstvenih projekata i neće ga biti moja procjena barem do sredine ove godine. Uzevši u obzir proceduru koja se mora obaviti to je kolegice i kolege do sada neviđeno u hrvatskoj novijoj povijesti. Od kad ja radim u znanosti, a na žalost je to nešto dulje vremena nikad se nije dogodilo da 9 ili 10 mjeseci nema financiranja financiranja znanstvenih projekata. Nikada niti u najtežim vremenima, niti u krizama, niti u ratu se to nije dogodilo a sada se to događa. Mi sad imamo situaciju da je Zaklada raspisala kad je mogla i kad je smjela raspisati natječaj za projekte. Stjecajem okolnosti naravno to traje i evaluacija traje i međunarodne recenzije traju. One su negdje pri kraju koliko ja znam, ali procedura naravno evaluacije je onakva kakva i treba biti. I slijedom toga ponavljam i ponavljat ću ne znam koliko puta po prvi puta ne u ovoj državi nego od kad se ja bavim znanošću imamo razdoblje, veliko razdoblje i kojem znanstveni projekti uopće nisu financirani. Nitko nije postavio javno pitanje odgovornosti za to i kao što ni kod prethodne točke odgovarajuće osobe ovdje ne sjede. Nije akademik Vretenar čovjek koji će na to odgovoriti. Nema ovdje nikoga od onih koji su trebali za to odgovoriti i odgovarati. Nadam se da će jednog dana doći i taj trenutak. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, gospodine Vretenar, kolegice i kolege. Pa evo nakon 10 godina postojanja ove Zaklade može se reći da ova Zaklada nije ostvarila svoju početnu svrhu, odnosno zamišljenu svrhu, a to je da se izdvajanjima iz državnog proračuna to je bila temeljna zamisao stvori jedna zaliha koja bi omogućavala da Zaklada ima vlastita sredstva iz kojih onda ima godišnje financiranje negdje u iznosu oko 100 milijuna kuna, stabilno financiranje znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj. To se nije dogodilo. Zaklada to nema, ostala su početna inicijalna sredstva iz 2002. i 2003. godine koja su apsolutno nedostatna da bi se stvorio takav opseg financiranja znanosti u Republici Hrvatskoj od 100 milijuna kuna godišnje. Ako bi, dakle izvor financiranja bile samo kamate od depozita taj iznos bi trebao biti negdje oko 2 milijarde kuna približno, a sa 57 milijuna kuna prihodi od kamata za ovu godinu su 2012. naime o kojoj govorimo 3 milijuna kuna i apsolutno nedostatni za financiranje znanosti i time naravno i za bitni utjecaj ove Zaklade na znanstveno istraživanje u Republici Hrvatskoj. Postoje naravno različite koncepcije kako se znanost u Republici Hrvatskoj treba financirati. Ova Zaklada je samo jedna od mogućnosti, ali bilo bi dobro da je svaka Vlada i svaka administracija učinila nešto da jedna takva institucija koja je zapravo kada se financijski dovoljno osamostali i osnaži na neki način jamac da će biti nezavisna od političkih procesa, od udara na proračun, od financijske politike ministara i ministarstava a to se nažalost nije dogodilo. U godinama 2006., 2007., 2008., 2011.ova zaklada je od strane Vlade RH, proračuna financirana sa 0 kuna. U godinama 2005., 2009., 2010.financiranje ove zaklade iz sredstava državnog proračuna bilo je 1-2 milijuna kuna i apsolutno nedostatno ne za nekakav stabilan, kontinuirani, znanstveni pogon a pogotovo nedovoljno za akumuliranje sredstava za samo dostatno i samostalno financiranje ove zaklade u perspektivi što je bila ideja kada se zaklada osniva. I ako pogledate financijska izvješća naravno u tim godinama kada je bilo takvo mršavo financiranje nije moglo biti niti znanstvenih projekata. Zaklada koja ne može dugoročno planirati i financirati znanstvene projekte ne može naravno niti kvalitetno raditi. Ona ne može postaviti ni mehanizme koji bi onda bili poduprti i ostvareni preko tih financijskih sredstava budući da se to nije dogodilo pa ja ne znam koja je bila uloga gospodina Reinera u tim godinama što se tiče rada ove zaklade ali ponovit ću dakle u godinama 2006., 2007., 2008. i 11.po 0 kuna iz državnog proračuna samo su potrošena sredstava koja su bila akumulirana iz kamata, iz depozita koji su uplaćeni 2002., 2003.godine a 2005., 2009., 2010.dakle milijun do dva milijuna kuna koliko se može vidjeti s dijagrama apsolutno nedostatno za razvoj ikakovih projekata očito samo održavanje hladnoga pogona zaklade ili eventualno nekakvim vrlo minimalni ograničeni projekti tako ova zaklada uz svu što dobro vođenje u čemu se ja slažem sa kolegom Reinerom dakle i ova zaklada i ovo izvješće i njegov sadržaj dakle i forma i sadržaj čini se da govore da je zaklada u toj 2012.godini dobro vođena i projekti koji su ovdje navedeni također čini mi se okrenuti prema gospodarstvu, isplativi, dakle financijski isplativi što je naravno važno za ovakve zaklade. Dobro je da postoji mogućnosti slobodnog istraživanja bez povrata novca ali pogotovo oni projekti znanstveni koji se apliciraju i koji mogu potaknuti rast gospodarstva su dobro došli što uostalom stoji i u Zakonu o osnivanju ove zaklade. Dakle, zaklada to ima i kao jedan od svojih ciljeva koji su istaknuti u Zakonu kojim je ova Zaklada osnovana. Činjenica da je u 2011.godini zbog manjka sredstava prihvaćeno manje od 10% projekata koji su bili kvalitetni pa su ti projekti onda nadomjestili činjenicu da su ukinuta znanstvena vijeća koja više nisu mogli raspisivati projekte govori o tome zapravo kakvo je utjecaj ove zaklade i njene mogućnosti zapravo s obzirom na ta mala financijska sredstva i na promjenjive politike Vlada kada prema toj zakladi zapravo utjecaj njen je minoran. Ako je ona dobro postavljena a čini mi se da je onda je to šteta jer se taj potencijal koji ta zaklada ima zapravo onda ne iskorištava, a naravno najbolje bi bilo rješenje da dođemo do njene financijske samodostatnosti i neovisnosti o bilo kakvoj politici. Naravno pri tome se ne isključuje kontrola rada te zaklade preko nadležnog ministarstva i preko Hrvatskoga sabora. Ovdje je važno za perspektivu onoga što će ta zaklada raditi ali je to i da je ona pristupila europskoj povelji za zapošljavanje i kodeksu zapošljavanja istraživača što će njen rad čini mi se i ovako kvalitetan učiniti još kvalitetnijim i dovesti ga na razinu rada takovih institucija što će naravno omogućiti i našim znanstvenicima da odlaze u europske istraživačke institute i organizacije kao i dolazak potencijalnih drugih stranih u Hrvatsku, preko ove zaklade i preko modela financiranja i poštivanja ovih povelja i kodeksa koji će se na neki način proširiti u cijelom hrvatskom i istraživačkom i znanstvenom prostoru preko djelovanja ove zaklade. Ali ništa se od toga neće dogoditi ako zaklada bude ovako prepuštena sebi, ako jedne godine ima milijun do dva, jedne godine ima milijuna, ako neka administracija i neka Vlada i neki ministar ne uplaćuje ni kunu u proračun te zaklade onda svi ti potencijali koje ta zaklada u sebi nosi će biti neiskorišteni i to će uvijek biti predmet nekih odnosa, nekih politika, nekih viđenja, nekih sukoba, nekih ne znam čega i dakle to neće biti dobro. Stoga naravno s obzirom na ovo što je učinjeno 2012.godine je znatno bolje od onoga što je učinjeno prije, izvješće izgleda vrlo korektno. Temelji zaklade u organizacijskom smislu čini mi se postavljen je vrlo kvalitetno. Klub zastupnika HNS-a će podržati ovo izvješće ali dok se ne stvori jedinstvena politika prema ovoj zakladi a da ne govorim naravno prema puno širem kompleksu znanstvenih istraživanja u RH od ove zaklade pa i od tih znanstvenih istraživanja zapravo neće biti onoliko koristi, dobitaka koliko koliko stalno govorimo da bi RH trebala imati od toga. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi zastupniče Radoš, prvo zanimalo vas je jesam li imao kakve veze sa tom zakladom, nisam, nisam imao apsolutne nikakve niti sa osnivanjem, niti sa radom niti u ovom trenutku imam ikakve veze. To radi vaše obavijesti. No, vi ste naravno iako pohvalivši rad zaklade pokušali zapravo ukazati na to da je kao u početku ona dobivala više sredstava onda kao godinama vjerojatno aludirajući na to godinama u kojima je HDZ vodio Vladu većinom nije dobivala, dobivala je nešto, ali bitno manje, ali onda eto 2012. opet nešto dobili. ja razumijem da vi niste toliko u znanstvenoj problematici pa onda ću još jedanput naglasiti ono što sam rekao i u ime kluba, a to je činjenica da je izvorno zaklada bila drugačije zamišljena nego što ona danas radi. Ona je bila zamišljena da ima sredstva isključivo za nekoliko velikih projekata, odnosno infrastrukturu znanstvenu za tih nekoliko projekata, dok su se svi ostali projekti u RH financirali raspisivanjem natječaja od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i dakle, ministarstvo je financiralo većinu znanstvenih istraživanja. Sada je to promijenjeno, sada će sva istraživanja, svi projekti ići preko zaklade za što je ona dobila naravno više novaca, ali ni iz daleka onoliko koliko je nekoć ministarstvo financiralo znanost, a naravno ovi veliki projekti su sad tek vrlo upitni hoće li imati dovoljno novaca jer je sad ukupna suma novca, kad bi se zbrojilo ono prethodnih godina što je davalo ministarstvo i ono što je imala zaklada u odnosu na sad, danas je sredstava značajno manje. I to je istina, prema tome bez obzira na pitanje tko je bio na vlasti, tko nije bio na vlasti, u ovom času će biti manje financirana znanost nego li što je to bilo prethodnih godina, uključujući i godine kad je vlast predvodio i SDP i godine kad je vlast predvodio HDZ. U ovom času će nažalost za znanost biti puno manje novaca. Kolega Reiner, nisam ja ni mislio da ste vi imali nekakvih formalnih veza sa zakladom, ali vi ste vrlo ugledni član HDZ-a, HDZ je u to vrijeme bio na vlasti, vi ste bivši ministar, dakle vrlo utjecajan, ja sam samo izrazio nadu da ste se u to vrijeme bez obzira na rezultate koji su vrlo mršavi ovdje, jednako tako gorljivo borili za znanost kao što to činite sada. To sam ja izrazio tu nadu i nadam se da je to afirmativno u pogledu vašega djelovanja. Što se tiče koncepcije rada zaklade, to može biti velikih i malih projekata. Problem je u tome što u tim godinama o kojima govorimo nije bilo ni velikih ni malih. To je problem. Dakle nije problem koncepcija rada, mogli su se financirati i neki manji projekti iz drugih sredstava, ali u tim godinama bar što se tiče izvješća o radu ove zaklade nije bilo ni velikih ni malih projekata. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolega Radoš, mislim da ste primjetili upravo jednu bitnu stvar koja je zapravo i suštinska, možda ne u ovoj raspravi, ali kada smo mijenjali Zakon o zakladi … kako je, a to je uloga Zaklade za znanost. Dakle, kao što je i kolega Reiner prije rekao, prije je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta bilo to koje je financiralo znanost, s druge strane imali ste Zakladu za znanost koja je financirala neke projekte, dakle imali ste neke paralelne sustave. Prema onim zakonskim rješenjima koja imamo sada to će raditi zaklada, znači to će biti isključivo njezin posao i sukladno tome dobivat će i više sredstava. Dakle, da li to treba raditi zaklada, ja bih se složio sa vama u onom smislu kada ste govorili o više načina načina financiranja da bi na kraju ishod trebao biti, da bi zaklada trebala biti samostalnija od politike, odnosno da bi trebalo biti stručno tijelo koje bi sukladno stručnim ocjenama dodjeljivalo javna sredstva za znanstvene projekte. Međutim imate i, da tako kažem, tamnu stranu ovakvog pristupa, a primjer vam je recimo naša Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja je umjesto da novac što više plasira u razvoj tog istog civilnog društva, taj novac akumulirala u različitim depozitima, u nekretninama i sl. Pa se onda postavlja pitanje takvom sustavu dokle ta akumulacija sredstava može ići? Dakle, ta zaklada spomenuta sada raspolaže sa više sredstava, ali ona i dalje nastavlja akumulirati umjesto da ih plasira u ono što je bila originalna namjera. Hvala. Gvozden Srećko (SDP)** Naravno da je manje važno što je zakladu pokrenuo ministar Hrvoje Kraljević, ja sam nastavio koliko sam mogao, ali je puno važnije da je nažalost zaklada funkcionirala temeljem tih temeljnih zasada, odnosno novaca koje je dobila, a kasnije ostala na suhom. U tom pogledu ona nije mogla ispuniti u potpunosti svoju funkciju, a funkcija je bila, kao što je rekao potpredsjednik Reiner da financira izvanredne, izvrsne, velike projekte od nacionalnog pa i međunarodnog značaja. To nije uspjela obaviti s jedne strane jer nije imala novaca, s druge strane nije uspjela obaviti jer je jednim dijelom politika zaklade bila površna jer umjesto da zaklada financira one projekte koji bi bili izuzetni, zaklada je financirala redovite djelatnosti ministarstva. Pripremu goranskog procesa, seminare za evaluacije i tome slično i tu je također potrošen jedan dio davanja. To više nije slučaj, ja se nadam da to više neće biti slučaj. I ja želim i kolegi Vretenaru i njegovim suradnicama i suradnicima sve najbolje i da što prije imamo novu generaciju projekata. Nadam se da ste definirali a kad god mislite da vam saborski odbor u nečemu može pomoći, molim vas da nam se obratite. Jedna od, kolega Radoš, otvorenih stavki koje još koliko je meni poznato nije riješena, može biti dosta bolna. To je odnos između tzv. institucionalne znanstvene istraživačke djelatnosti i pojedinačne. Zaklada bi trebala financirati pojedinačno, nije jasno koji će biti omjer između institucionalne i pojedinačne i nije jasno hoće li ministarstvo dalje, gotovo neposredno upravljati nad institucionalnom znanošću, a zaklada se baviti pojedinačnom ili će i tu postojati nekakva sprega pa plediram na sve vas da i o tome razmišljate i da i u budućoj zakonodavnoj regulativi na neki način nađemo optimalno rješenje. Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Flego, ovo što ste rekli o tome Da zaklada nije bila vođena onako kao što je bilo zamišljeno, govori o tome da se tu onda ništa ne može ni očekivati. Jel ako je zaklada bila zamišljena da vodi izvanredne projekte i da nije izravno vezana uz ovu znanstvenu politiku, a pogotovo nije produžena ruka Ministarstva obrazovanja i znanosti, a to je bila, onda tu ne može biti uspjeha. To je nešto što je potpuno krivo. Naravno o tome vi znate puno više i kolega Reiner znade puno više od mene. Svakako se ta dva segmenta moraju definirati. Ako bi ova zaklada bila financijski nezavisna, naravno na neki način nadzirana ako ne tako izravno od Ministarstva obrazovanja, znanosti onda svakako od Hrvatskog sabora, onda bi ona bila jedno uporište izvrsnosti od koje bi RH imala velike koristi i na međunarodnom planu i u pogledu svoje znanstvene politike razvoja istraživača, a službena politika potpomaganja znanosti bi se mogla razvijati preko programa ministarstva. Ja ne znam što će biti u budućnosti ali svakako rješenje u kojem osnujete nešto sa nekim ciljem, a onda u provedbi u praksi ono radi nešto sasvim drugo, takvo rješenje ne može dati dobre rezultate. Ja se nadam da ćemo na neki način naći takav model kojim ćemo naći dobar, plodonosan odnos između ova dva segmenta istraživanja o kojima ste govorili. Hvala lijepo. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Radoš, naime jedno pragmatično pitanje ono o čemu se može čuti i u kuloarima i u kontaktu i sa građanima i sa gospodarstvenicima, naime tema znanosti, znanstveni radovi, akademija itd. vezano je pitanje na sve tri točke dnevnog reda koje danas radimo jedna velika nepoznanica vlada u segmentu informiranosti. Pa masu puta i gospodarstvenici i građani pitaju uredu za znanost nitko ne postavlja pitanje i svi su manje-više za to da treba ulagati. Međutim kakva je povratna informacija odnosno fitback? Naime, zašto to govorim? Konkretno jedan kolega je branio doktorsku disertaciju i dio veliki dio njegove disertacije našao je primjenu u praksi, donio je određene uštede. Za razliku od jedne druge disertacije, konkretno "Utjecaj štetnih plinova uz autocestu na rast iglica Alepskog bora", da li one prirašćuju u nekoliko postotaka više ili manje na fotosintezu itd. Mislim da bi se i u ovim znanstvenim krugovima također i u vremenu u kojem živimo trebala, a vidim tu je jedna velika uloga i Zaklade za znanost i svih znanstvenih institucija da pokušaju u kojoj mjeri je to moguće, a da se ne zanemari onaj fundamentalni značaj znanstvenih institucija da izađu na tržište i da se tu stvori određena financijska baza za daljnji razvoj projekta i razvoj znanosti. Jer htjeli ne htjeli priznati to je parcijalno mišljenje velim velikog broja građanstva koja nisu upoznati, dajemo novac, a ne znamo za što. Što nam se kao građanima oni koji pune proračun vraća? Odgovor na repliku Jozo Radoš. osvrćući se na ukupno financiranje znanosti u RH, dakle ne o radu zaklade piše kako u financiranju znanosti u RH i znanstvenih istraživanja nema jasnih kriterija ni projektnog financiranja. To stoji u ovom izvješću, to se ne odnosi na one projekte koje je financirala zaklada nego generalna ocjena financiranja znanstvenog istraživanja u RH. Ako Ako nema jasnih kriterija onda neće biti ni ovoga o čemu vi govorite. Dakle po mom mišljenju ja se slažem također sa vašim stavom da i znanost u jednom dijelu mora stvarati nove dobiti, dobiti, ona mora biti u funkciji života u funkciji gospodarstva i u tom dijelu mora izići na tržište. Naravno da kompletna znanost ne može biti u tom smjeru tržišno vrednovana istraživanja u društvenim znanostima, u humanističkim znanostima ne mogu donositi neke neposredne vidljive koristi i financijske dobitke, ali dugoročno bi trebala stvarati temelje i jedna i druga i treća istraživanja te vrste za i materijalni ili ukupni dobitak društva. Neko to također treba vrednovati, naravno kada imate ispravnu politiku onda se i ta istraživanja mogu vrednovati kao jedan dugoročni dobitak društva. Međutim mi smo daleko od toga, mi ove praktične projekte koji bi mogli biti primjenjivi nažalost nismo u stanju na takav način vrednovati kao to što piše ovdje u izvješću zaklade za 2012.godinu. Hvala Prelazimo na pojedinačnu raspravu kolega Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine Vretenar, kolegice i kolege. evo i gospodin Vretenar je rekao na samom početku i ja bih to želio iskoristiti sada u raspravi budući da raspravljamo tek sada doduše o izvješću za 2012.godinu i gospodinu Vretenaru i svima korisnicima i zaposlenicima zaklade čestitati ovaj jubilej dakle 10 godina djelovanja zaklade. Dakle osim što je obilježeno 10 godina djelovanja zaklade zaključen je i prvi ciklus velikih nacionalnih znanstvenih projekata koji su pokrenuti tek 2011.godine. dakle tu bih se možda malo nadovezao na kolegu Radoša i postavio pitanje, u čemu je bila poanta i smisao i vizija zaklade odnosno možemo reći da je samo vegetirala na neki način kroz ovo vrijeme ako je trebalo pokretati upravo takve projekte i ako je za to smogla sredstava tek nakon 10 godina U 2012.godini promijenili smo i Zakon o zakladi gdje smo uveli neke radikalne promjene evo mogu reći radikalne opet s obzirom na ono što je rekao kolega Reiner, dakle nikad se još nije dešavalo da je znanost u Republici Hrvatskoj, modernoj Republici Hrvatskoj, financirana iz neke druge institucije, a ne iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Međutim, unatoč promjenama, unatoč činjenici da smo dakle 2012. godine ja mislim da je to bilo u proljeće ako se ne varam promijenili taj zakon, drago mi je i ono što moram pohvaliti je svakako da je zaklada pronašla način da premosti ovaj period prilagodbe, odnosno da financiranje znanstvenih projekata nije potpuno obustavljeno. Dakle zbog proceduralnih zakonskih pitanja, odnosno novih zakonskih rješenja. Tako su u prijelaznoj fazi financirani najbolji projekti od onih projekata koji su ušli u završni krug vrednovanja prilikom zadnjeg raspisa natječaja, a koja sredstva nisu dobili zbog nedostataka sredstava, odnosno zato nisu bili financirani. Na taj način osigurao se kontinuitet dakle da su neki projekti bili financirani i da su to bili projekti koji su zasluživali financiranje. Dakle nije se radilo o projektima koji su bili odbačeni, odnosno nisu zadovoljili kriterije natječaja. Posebno bih istaknuo da su financirani projekti prepoznati kao oni sa velikim potencijalom za privlačenje sredstava iz EU fondova. To je isto, ja bih se usudio reći, jedna novina i ono prema čemu će po mom mišljenju naša znanost u jednom dugoročnom periodu morati stremiti, a to je privlačenje sredstava iz drugih kanala financiranja, ne samo onog državnog. Dakle govorim tu prije svega i o privatnom kapitalu, tu se naravno uključuje i tržište, odnosno gospodarstvo koje financira projekte koji su od značaja za samo tržište odnosno za gospodarstvo, o tome je govorio i kolega Batinić, ali također i sredstava Europske unije. Dakle prije svega to su interdisciplinarni projekti, dakle oni koji imaju prednost u financiranju. Interdisciplinarnost je nešto relativno novo prisutno u hrvatskoj znanosti tako da vjerujem da će osnaživanjem sredstava i same zaklade, ali i iz europskih fondova upravo ta interdisciplinarnost polučiti i bolje rezultate. Još samo nekoliko riječi o interdisciplinarnosti. Osim u znanstvenim krugovima ona je relativno nova ili mlada, ja bih se usudio reći i u nastavničkom dijelu visokih učilišta tako da tek od 2005., možda malo ranije, ona počinje zaživljavati u pravom smislu riječi. Ali vidimo kako se razvija samo tržište visokog obrazovanja, da ona postaje sve priznatija i prisutnija. Sve ovo je zapravo u cilju započimanja preobrazbe zaklade, dakle iz jednog paralelnog sustava financiranja znanosti u centralnu financijsku instituciju za hrvatsku znanost, odnosno za hrvatsku znanost koja se financira od javnog novca. Također mi je drago što je i na samom odboru ovo izvješće dobilo konsenzualnu podršku, odnosno svi klubovi koji su raspravljali su je i podržali i da tu nema, vjerujem da nema nekih većih nedoumica. Također mi je drago da su i predstavnici zaklade izrazili razumijevanje za položaj humanističkih znanosti i vjerujem da će se i njihovih razumijevanjem, ali nadam se i osjetljivošću u jednom dugoročnom periodu i položaj humanističkih znanosti poboljšati. Prije svega dozvolite mi da ovu raspravu završim podrškom upravnom odboru u ovim nastojanjima dakle koja nisu mala, dakle to je jedan veliki posao ova transformacija zaklade i da ću sa zanimanjem pratiti ovu transformaciju koja se nadam se da će biti i zbog hrvatske znanosti i zbog vas samih efikasna, efikasna, brza i da ćemo uskoro imati funkcionalnu zakladu u smislu financiranja znanstvenih projekata. Upravo zbog toga mogu još jedanput izraziti svoju osobnu podršku ovom izvješću i da ću sa zanimanjem pratiti izvješće 2013. godine kada se nadam da ćemo ga ponovo konsenzualno podržati. podržati. Hvala lijepo. ne financira značajan dio projekata nego nažalost sad se prvi puta dogodilo da u ovom času nitko ne financira projekte jer je došlo do jednog zjapa vremenskoga u kojem naravno raspisani su projekti ali taj proces traje i trajat će još nekoliko mjeseci, a ministarstvo više ne financira one stare projekte. Ono je na razne načine načine minimalnim uistinu, usuđujem se reći sramotnim sumama kao financiralo još do kraja prošle godine, nakon toga zapravo nema ništa. Ovi projekti naravno stari od zaklade oni su veliki projekti i bilo ih je samo nekoliko, ali oni projekti kakvih je bila velika većina, stotine projekata koji su bili financirani u ovom času nema financiranja uopće. Ono će se uspostaviti naravno kad se počne opet financirati od strane zaklade puno, puno veći broj po novom konceptu, sukladno novom zakonu. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo kolega Reiner na ispravci, zaista nisam vas mislio krivo protumačiti. Ja bih ovo zapravo okarakterizirao kao porođajne muke zaklade, odnosno prelaska na ovaj sistem. I sami ste spomenuli vjerojatno, dakle zbog proceduralnih stvari da će se do kasnog proljeća, odnosno do početka ljeta bi trebalo to sve biti riješeno, sjesti na mjesto i krenuti dalje sa financiranjem. I završna riječ predsjednika Upravnog vijeća akademika Daria Vretenara. potpredsjednice, uvaženi članovi Hrvatskog sabora. Dozvolite mi da vam zahvalim i da zahvalim Hrvatskom saboru na velikoj podršci koju je pružio zakladi, pogotovo u ovih zadnjih godinu dana koliko traje transformacija. 0Mi smo doista preuzeli iako je ovo izvješće za 2012. to je jedan period koji je već iza nas i mi smo od prošle godine preuzeli vođenje zaklade doista u jednom teškom trenutku kad je zaklada bila bez sredstava i sa nejasnim konceptima. Nastojali smo i zbog toga što je ministarstvo najavilo prestanak financiranja dotadašnjih projekata, tzv. Z projekata nastojali smo premostiti što je moguće prije to razdoblje i započeli smo već prošle jeseni sa novim ciklusom natječaja i mi vjerujemo da će biti, da će novo financiranje od strane Zaklade početi 1. svibnja 1. svibnja sa jednim iznosom koji je otprilike trećina onoga što je uobičajeno, što su bila uobičajena sredstva za projekte u Republici Hrvatskoj. Isto tako, velikom podrškom koju smo dobili i ove godine Zaklada je sada u nešto boljem položaju i mislimo da će uz taj prvi ciklus natječaja, da ono što ćemo moći napraviti je raspisati još jedan natječaj, tako da bi do kraja godine možda mogli financirati negdje oko 5 stotina do 6 stotina znanstvenih projekata sa jednim ipak financiranjem koje omogućuje normalan znanstveni rad. Uz to plan je isto tako o kojem ja se nadam da ću iduće godine moći o tome više reći, da ponovo u sustav počnemo primati mlade istraživače i već, mi vjerujemo da ćemo već od 1. lipnja biti u prilici da raspišemo natječaj kojim bi se negdje oko 2 stotine do 2 stotine 50 doktoranata primilo u sustav. Isto tako, naši ciljevi su ne samo da promoviramo i dajemo dajemo potporu temeljnim istraživanjima, namjera je isto tako da se pokrene ciklus suradnih projekata sa ciljem jačanja primijenjenih istraživanja jer su oni važni, oni sami po sebi u zemljama kao što je Hrvatska ne dovode direktno do inovacija, ali olakšavaju uvelike tu transformaciju i prihvat novih znanja i transfera tehnologije i zato su ona od velikog značenja. Ona se mogu samo ako imamo i suradnju sa gospodarstvom. To ćemo isto tako nastojati učiniti sa mladim istraživačima, jer jedan od velikih razloga zašto se javna sredstva troše za istraživanje, znanost je upravo razvoj ljudskih potencijala i to je nešto na čemu će Zaklada raditi. Ja vam se još jednom zahvaljujem na podršci. Nadam se da ćemo iduće godine imati puno bolje vijesti. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O Izvješću ćemo glasati kasnije. A sada kolegice i kolege informacija kako ćemo raditi danas. Sljedeća točka Mreža javnih znanstvenih organizacija u RH ćemo ćemo preskočiti ovu točku jer nemamo predlagatelja, a nećemo danas raspravljati niti Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima jer je odbor najavljen tek sutra u 13,00 sati. A danas ćemo raditi do 21 sat redoslijedom kakav je u dnevnom redu. Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja lijepo molim za objašnjenje. Naime, nije mi jasno zbog čega se zato što nije došao predlagatelj skida ova točka s dnevnog reda, točka koju je matični Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu ovog Sabora predložio da se povuče iz procedure, a sada se niti predlagač ovdje ne pojavi. Ja ne vidim razloga zašto bi ta agonija se trebala nastavljati. Mi smo, dakle Odbor ovoga Sabora je predložio da se zbog propusta, nekvalitete itd. to povuče iz procedure. Sad se niti predlagač ovdje ne pojavi, a mi ćemo sad to nastaviti i onda ne znam kad opet iznenada po mogućnosti negdje u sitne sate raspravljati o nečemu što po treći put naglašavam je Odbor ovog Sabora odbio. Hvala lijepo. ostaje u dnevnom redu i očekujemo da će onda postupiti predlagatelj po zaključku Odbora.